Nastavljamo s radom prema utvrđenom dnevnom redu. Sukladno članku 223. Poslovnika Hrvatskoga sabora predlažem da se provede objedinjena rasprava o sljedeće dvije točke dnevnog reda. To je 8. Prijedlog zakona o izmjenama Ovršnog zakona, s Konačnim prijedlogom zakona, zastupnika HSU-a hitni postupak, prvo i drugo čitanje P.Z. br. 7. Da li se slažete s prijedlogom da se objedini rasprava?

Klubovi zastupnika podnijeli su Prijedloge zakona na temelju članka 84. Ustava i članka 129. i 159. Poslovnika Hrvatskog sabora. Prijedlog akata primili ste na klupe.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 Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik ili predstavnica predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Gospođa Ingrid Antičević-Marinović, izvolite. Hvala vam poštovani gospodine predsjedniče, poštovane kolegice i kolege. Ovim prijedlozima Zakona, Prijedlogom zakona o izmjenama Ovršnog zakona s Konačnim prijedlogom Zakona i prijedlogom Zakona o izmjeni Zakona o javnim ovršiteljima mi pokazujemo da smo vlast koja drži do svojih riječi jer drži do svojih građana, pokazujemo se upravo da smo vlast koja ispunjava svoja obećanja i to čim prije. Na kraju krajeva kada se radi o ovako najosjetljivijem pitanju koje mjesecima uzbuđuje našu javnost, pokazujemo prije svega da smo vlast koja ima dušu oni natpisi od kojih su strepili naši građani, 600 tisuća računa je blokirano, ljudi koji su ostali bez posla, ljudi koji rade a nisu dobili svoju zasluženu plaću strahuju i strahovali su do nedavno i mi ovim Prijedlozima zakona želimo poručiti da prestaje njihova noćna mora. Da zaustavljamo javne ovršitelje koji su bili strah i trepet za dužnike, koji su upali u nevolju bez svoje krivnje. Kada su se donosili ovakvi Zakona kojima mi s ovim prijedlozima izmjena želimo prolongirati i suspendirati njihovo djelovanje da bi u tom razdoblju zaista protresli i pretresli oba zakona da vidimo što sve tu treba ispraviti. Ne poričući nikome pravo, ni jednom vjerovniku da naplati svoje dugove ali što i kako to će biti dovoljno vremena da upravo se detaljno pripreme izmjene Ovršnog zakona. Kada su se donosili takvi Zakoni govorilo se kako će država profunkcionirati, a ono što mi želimo prije svega da profunkcioniraju naši građani, i to oni građani upravo najslabiji, oni na marginama, oni koji su deklasirani i marginalizirani da upravo u državi vide svoje utočište i smisao vlasti i države je prije svega, nema prečeg posla nego da zaštiti one najslabije koji upravo u svojoj slabosti utiču se njoj. njoj. I to je naša prvenstvena zadaća. Obrazloženje da uvođenje javnih ovršitelja rasterećuje pravosuđe i i da će na takav način država zaista profunkcionirati u biti se država odriče i odrekla se bila svojih glavnih prerogativa. Međutim, postavljamo pitanje da li je to pravedno i po onoj staroj maksimi još latinskom summum ius jeste summa iniuria. Dakle trebamo staviti u poziciju sve te dužnike prije svega da se zaštite njihova radna mjesta, to je štitio te ljude i te dužnike koji su ostajali bez radnih mjesta. Kada ih je trebalo zaštititi te radnike i kada je trebalo zaštititi njihovu plaću, 8 godina mi smo imali Zakon u Kaznenom zakonu odredili smo, stipulirali upravo, post i inkriminirali upravo takvo jedno ponašanje da neisplata plaće bude kazneno djelo. Osam godina našeg upornog ponavljanja doneseno je pred kraj prošlog mandata prošle vlasti i to opet sa suspenzijom od jedne godine. Mi to govorimo da to moramo također odmah promijeniti i zaštiti radnika u njegovom osnovnom pravu, ali jednako tako i neisplatama doprinosa. To je još daleko '97. godine prestalo biti kazneno djelo. Dakle, upravo jedna smišljeno i organizirano izručenje upravo radnika na milost i nemilost nekih neodgovornih poslodavaca gdje država je digla ruke od toga i nije ih zaštitila pogotovo ne na adekvatan način. I mi jednostavno moramo da stavljamo uopće pravosuđe da djeluje sa dvije različite brzine. Da djeluje u prvoj brzini kao što je to bilo s ovim postojećim zakonima koje sada želimo promijeniti kada se treba okomiti na one slabe, a kada je isti taj slabi traži zaštitu od države onda ona funkcionira u onoj najsporijoj brzini. I to je situacija koju mi želimo promijeniti. Smatramo da nema preče i važnije dužnosti od tih stvari. Dakle, poručujemo građanima da takve osobe ti javni ovršitelji, već je bilo govora u zadnje vrijeme, pogotovo u predizborno vrijeme, ako Hrvatska već nije Kalifornija nećemo dozvoliti ni da bude Teksas. Da im dozvolimo da ulaze u stanove, da plijene imovinu, da provaljuju u zaključane prostore, da oduzimaju stvari koje oni hoće, da ih prodaju gotovo u bescjenje. Isto tako da nemaju nikakve zaštite od nezakonitog postupanja. Jedini pravni lijek nema redovnog pravnog lijeka i jedina zaštita bi bila upravo zaštita pred Ustavnim sudom. Što je sa naknadom štete koju bi svojim nezakonitim radom takvi šerifi pričinili štetu? Takva jedna Takva jedna odredba je prijeko potrebna. Prema tome u tom smislu država bi upravo trebala na takav način i reagirati da odgovara za nezakonita postupanja. Na ovakav način javni ovršitelji mogli bi i odgovarati samo svojom imovinom što je u svakom slučaju nedovoljno. Također, jedna zastrašujuća norma koja je bila, koja je egzistirala i koju na ovaj način želimo upravo i suspendirati je da javni ovršitelji po svom nahođenju biraju radnu snagu. Dakle, kod najosjetljivijih pitanja je pitanje upravo ovrhe tj. pitanje izvršenja sudske presude u ovim najosjetljivijim stvarima je najdelikatnije pitanje. Prema tome u kriznim vremenima da država upravo da umjesto da pojačava svoj angažman u njihovoj zaštiti ona se odriče dio svojih ovlasti i prebacuje upravo na takve privatne privatne osobe što bez obzira na njihove javne ovlasti u ovakvim vremenima ne nalazimo da je to za shodno. Dakle, da li će, čemu takva bila je žurba da će u ovakvim kriznim vremenima naplata dakle i ovrha nad prodajom starih stolova, stolica, nekog televizora koji će biti izuzet iz dječje sobe, hoće li to spasiti državu? Ne, gospodo. Mi držimo upravo da stojimo na stajalištu da svaki dug treba platiti i da je urednost plaćanja itekako važna kod širenja poslovnog i prije svega građanskog morala. Ali jednako tako držimo upravo našom osnovnom dužnošću da država prije svega ako je već nakanila disciplinirati druge da pođe od sebe. I to je naša zadaća da država najprije disciplinira sebe, a onda one jake, prije svega jake poslodavce koji su dosada bili jako zaboravljivi u svojim obvezama bilo da je to država, bilo da su to kreditori, dobavljači ili radnici koje je trebalo platiti, koji su trebali dobiti svoju naknadu, svoju plaću, ali je nisu dobili, a vi ste im eto bili poslali javne ovršitelje. Mi ih s ovim prijedlozima zakona zaustavljamo i time izvršavamo svoje obećanje u ovom prvom koraku. I kažem, bit će dovoljno vremena da vidimo što u Zakonu o ovrsi može se učiniti da taj zakon zaista bude pravedan zakon, da to bude zakon za građane, a ne protiv građana. Hvala vam lijepa.

Da, ali je mogao odbor drugačije zaključiti. Pitam da li se predstavnici odbora žele javiti za riječ? Ne. Sada dajem riječ zastupniku gospodinu Josipu Đakiću ispravak netočnog navoda, izvolite. **Đakić, Josip (HDZ)** Hvala lijepa gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora. Pa ispravit ću jedan u nizu netočnosti koje je kolegica Antičević izrekla, a radi se o tome da zaštićujete najslabije i nemoćne, zaštićujete one koji su zapali u krizu zbog neisplaćivanja plaća. Ja imam drukčije saznanje, štitite one koji među vašim redovima su počinili nešto što je sigurno protuzakonito, otišli u debele minuse, ne žele primiti ovrhe, ne žele primiti presude i zbog takvih istih među vašim redovima se formulira ovaj zakon. Evo, to je istina o kojoj ćemo još imati prilike govoriti budite uvjereni. Nemojte me ometati me kad govorim, ne imenujem nikoga, ali imam saznanja o kojima ću sigurno jasno i glasno govoriti. Gospodin zastupnik Nikola Vuljanić, ispravak netočnog navoda. Izvolite. početak djelovanja Ovršnog zakona ili Zakona o ovrhoviteljima. Ako je to tako strašno kao što je, slažem se da je, ja bih očekivao da je klub na vlasti, klubovi na vlasti ta četiri kluba da ih ne navodim da su dali prijedlog da se zakon suspendira, da se donese zakon o ukidanju Zakona o javnim ovršiteljima, odnosno ovakvog Ovršnog zakona. Ovo sad što ćemo izglasati za koju minutu je jednostavno odgađanje svih ovih strašnih stvari koje se događaju, ne njihovo ukidanje. Sada otvaram raspravu. Za raspravu se u ime kluba HDZ-a prijavila gospođa zastupnica Ana Lovrin. Izvolite. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Kolegice i kolege zastupnici. Pa evo u ime predlagatelja smo čuli dakle ne sam sukus izmjena ovog prijedloga i izmjena zakona ali smo čuli opet jedan demagoški govor i zapravo čistu demagogiju koja vjerojatno u izbornoj kampanji nekim osobama koje je dotakla ovrha obećano. Nemojte zaboraviti kolegice i kolege da je pravna država i učinkovito pravosuđe znači da pravomoćne sudske presude i drugi ovršni akti budu konačno i ovršeni, da onaj tko je zatražio sudsku zaštitu da mu nije dovoljno da ima papir u ruci, nego mora dobiti to svoje pravo materijalno ili nematerijalno, ali ga mora dobiti i tek tada je postupak u pravosuđu završen. Niz je slučajeva i zato smo poduzimali mjere i za učinkovitije pravosuđe i za ubrzanje postupka, niz je slučajeva gdje su ljudi dobili pravomoćnu presudu, imali su tu presudu u ruci ali su je mogu za uspomenu objesiti nekuda, jer odavno više tog subjekta od kojeg se trebalo namiriti nije bilo ili je pak u ovršnom postupku koje kakvim smicalicama izbjegavao plaćanje sve dok ta naplata nije bila moguća. I sada da se vratimo natrag na ovaj zakon, zašto klub HDZ-a neće podržati njegovo donošenje i neće za njega glasati, prije svega zbog toga što je ovaj zakon donijet kao jedno od ispunjavanja mjerila u poglavlju 23. Mi smo obećali donijeti ovaj zakon i Ovršni zakon izmijeniti i Zakon o javnim ovršiteljima. I točno je da me sada netko ne ispravlja točno je da u ovom smislu nema acquisa europskog, nema pravne stečevine, ali smo mi sami rekli kako ćemo učiniti pravosuđe učinkovitim među inim, tako tako da ćemo na ovaj način izmijeniti Ovršni zakon i donijeti Zakon o javnim izvršiteljima i to smo prezentirali Europskoj komisiji i to je konstatirano i u izvješću o napretku i u našim pregovaračkim stajalištima kako sam tekst zakona ali tako i rokove u kojima ćemo ga provesti. Ne zaboravite da postoji monitoring, dakle da do ulaska u EU i evo ja tu pozivam i one koji su vrlo aktivno sudjelovali u tom procesu da razmisle i o tom dijelu ovog prijedloga izmjena i dopuna zakona. Još nešto, pred godinu dana otprilike ovaj zakon u prošlom sazivu Hrvatskoga sabora donijet je Zakon o javnim ovršiteljima sa 111 glasova, a Ovršni zakon sa 108 glasova. Dakle dvotrećinskom većinom dakle sa puno glasova ovih istih zastupnika koji danas predlažu odgodu njegove primjene. On je tada donijet sa odgodom stupanja na snagu nekih odredaba godinu dana upravo zato da bi se pripremili da bi se sve pripremilo za javnoovršiteljsku službu. Javni ovršitelji nisu osobe bez kvalifikacije, to su osobe koje imaju završeni Pravni fakultet, položen pravosudni ispit i položen javnoovršiteljski ispit, dakle više nego je to potrebno za suca i državnog odvjetnika. Ove sada dvojbe koje su iskazane u pogledu angažiranja fizičkog radnika dakle to otprilike kao da tražite to otprilike kao da tražite da daktilografa u Uredu javnog bilježnika da mora imati određene posebne uvjete koje će ne znam tko procjenjivati. I nije točno da se na ovaj način odgodom ovog zakona zapravo štite možda oni najugroženije socijalne skupine. Jeste li sigurni kolege zastupnici da u ovome nećete zaštititi sve one koji imaju itekako para i kupuju koje kakve luksuzne stvari i skupe aute, a izbjegavaju platiti svoje svoje pravomoćno utvrđene obveze koje kakvim izmicanjima i smicalicama. I nije točno da do sada u Kaznenom zakonu nije bilo zapriječeno kazneno djelo neisplate plaće. Bilo je. Možda malo opće niti je stipulirano ali bilo je. I nije točno da postojećim Ovršnim zakonom najugroženije socijalne skupne nisu zaštićene. Jesu. Jer smo u nekoliko navrata tijekom 2011. Godine pa i u pogledu javne prodaje dakle zaštite cijene na javnoj dražbi i u pogledu toga da su zaštićene odnosno izuzete od ovrhe stvari koje su nužne za egzistenciju i jednako tako iznos novca koji je nužan kao egzistencijalni minimum. I pri tome smo u tome egzistencijalnom minimumu izjednačili i one siromašnije. Kao što znate više nismo zadržali postotak od plaće koji je onda za nekog velik za nekog malen, nego smo u odnosu na prosječnu plaću zaštitili taj egzistencijalni minimum. Evo, ne znam zašto se sada dio sadašnje većine vladajuće u Saboru predomislio, zašto sada razmišlja o javnim ovršiteljima kada smo taj zakon donijeli dvotrećinskom većinom. To je praksa koja je u Europi poznata, 19 zemalja od 27 poznaje praksu javnih ovršitelja. To smo na kraju krajeva uveli i kao mjeru ubrzanja postupaka na sudovima, jer je najveći dio zaostataka na sudovima su bili upravo. **Šprem, Predmeti. I na kraju kasno je pa neću dugo jer o ovom zakonu, on je velik zaista mogli dva sata govoriti. I na kraju, kakva je poruka u ovoj zemlji o pravnoj sigurnosti? Da li ćemo svaki puta kada dođe novi saziv Sabora reći da sve počinje iz početka, da sve ono što smo radili protekle 4 godine ćemo pobrisati i idemo sve promijeniti? Pa jadni ljudi koji u toj državi žive. Dakle, ja upozoravam da je tijekom protekle godine temeljem važećeg zakona su provedeni natječaje za javne ovršitelje. Ljudi su se javili, ljudi su izabrani po natječajima, položili su javnoovršiteljske ispite, mnogi od njih jer im je u zakonu pisalo da će početi sa obavljanjem posla 1.1.2012. Što je s tim ljudima koji su možda negdje dali otkaz jer idu u novu službu, koji su kupili poslovni nekakav prostor za svoj javnoovršiteljski ured, što ćemo im mi večeras izglasati zakon i reći nema ništa od 1.1.2012., sada vi mislite što ćete raditi pola godine? što ćete vi pola godine raditi, a javili ste se na natječaj. I tu je pitanje također određenih ocjena može li se s ljudima tako nabacivat da pozovete jednu cijelu skupinu javnim natječajem na temelju zakona koji je izglasan 2/3-skom većinom u ovom Hrvatskom saboru. Ljudi se jave, učine sve radnje koje su potrebne, a onda im vi kažete ne, ne, sorry, toga nema, ništa od te vaše službe, sve ćemo mi to ukinuti. Takva pravna sigurnost pa ja ne znam u kojim to državama još ima, negdje na jugu Afrike možda. Hvala lijepa. Hvala. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Gospođa zastupnica Vesna Pusić, izvolite. **Pusić, Vesna (HNS)** Zahvaljujem, gospodine predsjedniče. Osjećam potrebu da nešto kažem na ovu temu, naročito obzirom da se radi o postizanju efikasnosti u provedbi sudskih presuda koje ima veze i sa našim europskim reformama, dakle bez obzira na osobni stil. U ovom slučaju je potrebno pogledati meritum onoga što je predloženo, a ono što je predloženo je da se provedba ovog zakona odgodi sa 1. siječnja 2012. na 1. srpnja 2012., dakle da se odgodi za 6 mjeseci. Što je svrha ovog zakona? Svrha ovog zakona je da se postigne pravna sigurnost i red, odnosno da se odluke sudske faktički i provode. I toga ćemo se držati nema nikakve sumnje. Kolegice Lovrin, po mom mišljenju imate pravo kad kažete da je važno da se sudske odluke provode. Ja također mislim da je važno, koji je i u kojoj formi je najefikasniji način. Da li kad ne funkcioniraju institucije da se izmisli još jedna institucija, ako je to neophodno a imat ćemo vremena. To je jedna mogućnost, a druga je da možda dođemo do toga da one institucije koje postoje i funkcioniraju. Ali meritum promjena nije ništa od, ako smijem tako grubo reći ove malo povišene atmosfere, nego je zapravo da se uvođenje pravnog reda samo organizira na jedan efikasan način, a meritum je odgađa se sa 1.1. na 1.7. Hvala vam lijepo, gospodine predsjedniče. Hvala lijepa. Za repliku se javila zastupnica Ana Lovrin, izvolite. se pripremalo godinu dana, ponavljam zakon koji je ne voljom neke tijesne većine izglasan nego voljom gotovo cijelog ovog zastupničkog doma i rečeno je da će stupiti na snagu tada. I provele su se pripremne radnje i neki ljudi su pozivani na natječaj, na to da će radit te poslove jer je u zakonu pisalo da će to raditi da će to raditi od 1.1., sad ćemo im mi reći ne, vi to nećete nego ćete za pola godine zato da mi malo nešto promislimo jesmo li to najbolje ili nismo, a tijekom 2011. smo ja mislim jedno dva ili tri puta taj zakon mijenjali upravo da bismo one najugroženije socijalne kategorije zaštitili i sad smo se sjetili da opet baš ne znamo je li to sasvim tako. Ja tvrdim da je to jedna ordinarna pravna nesigurnost, a osim toga obećali smo i te rokove i u pregovaračkom stajalištu i ne samo da ćemo zakone donositi nego da ćemo ih provodit i da ćemo ih provodit u određenim rokovima. **Šprem, Boris (SDP)** Odgovor na repliku, Sa svim punim respektom prema 60 ili 70 ljudi koji su se ovdje javili na taj natječaj svrha natječaja nisu ti ljudi. Svrha zakona je da se provedu sudske odluke, to je svrha sudske odluke, to je svrha i sve ono što vodi prema toj svrsi a to je da se efikasno provode sudske odluke, to treba ljudi napravit i to je bila i nemamo mi nikome davat časnu riječ. Mi imamo jedino davat sebi časnu riječ da ćemo uvesti pravnu sigurnost za ljude koji posluju na ovom prostoru i da ćemo na taj način i provesti ono što je u duhu ovog zakona. da ostavimo da institucije ne funkcioniraju pa uvodimo novu instituciju ili tako da dovedemo institucije do njihovog funkcioniranja za to sad imamo šest mjeseci. A dozvolit ćete i vi da je malo važnije da se provode sudske odluke faktički efikasno nego da svim punim poštovanjem ova situacija sa grupom ovršitelja koji su se javili na natječaj. **Šprem, Boris